unutarnju politiku i Odbor za useljeništvo. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Ivica Buconjić. Ne želite dodatno obrazložiti prijedlog. Izvjestitelji odbora za zakonodavstvo, unutarnju politiku. Odbor za useljeništvo, predsjednica odbora poštovana zastupnica Zdenka Babić-Petričević. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Odbor za useljeništvo Hrvatskoga sabora raspravio je na 37. sjednici održanoj 26. rujna ove godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu, s konačnim prijedlogom zakona. Odbor je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Predstavnik predlagatelja je obrazložio potrebu potvrđivanja ovog ugovora kao jednog u nizu dvostranih ugovora Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ugovori se sklapaju radi zajedničkih posebnih interesa na načelima uzajamnog poštivanja, integriteta, suvereniteta i načelima dobrosusjedstva. Inicijativa za sklapanje ugovora o dvojnom državljanstvu došla je iz Bosne i Hercegovine. Još od 1999. godine uočena je potreba i interes za ugovorno reguliranje problematike dvojnog državljanstva, tj. sklapanja međudržavnog ugovora kao pravnog okvira kojim bi se utvrdila dopustivost dvojnog državljanstva stečenog u skladu i po osnovama utvrđenim nacionalnim zakonodavstvom svake, ove države. U okvirima utvrđenim sporazumom o prijateljstvu i suradnji dviju država izražena je spremnost obiju stranaka za uzajamno omogućavanje stjecanja dvojnog državljanstva svim državljanima, ali s obzirom na ustavne i zakonodavne promjene u Bosni i Hercegovini. Slijedom zaključaka Međudržavnog vijeća za suradnju od 4. listopada 2000. godine kojima je potvrđena spremnost za ugovorno reguliranje ovog pitanja nadležna tijela Bosne i Hercegovine izradila su Prijedlog ugovora o dvojnom državljanstvu te ga dostavila hrvatskoj strani na razmatranje. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine državljani Bosne i Hercegovine mogu imati i dvojno državljanstvo druge države pod uvjetom da o tome postoji dvostrani sporazum odobren od Parlamentarne skupštine BiH i dotične države. Na temelju članka 4. Zakona o državljanstvu BiH utvrđeno je da sve osobe koje su prije stupanja na snagu zakona dobrovoljno stekle drugo državljanstvo gube državljanstvo Bosne i Hercegovine ukoliko se za pet godina od dana stupanja na snagu zakona 31. prosinca 2002. godine ne odreknu drugog državljanstva osim ako nije drukčije određeno dvostranim sporazumom. Rok od 31. prosinca 2002. godine ne razumije./… je svojom odlukom produljio na deset godina. Vlada Republike Hrvatske je 21. studenog 2002. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ugovor je parafiran 4. kolovoza 2005. godine u Zagrebu a potpisan je 29. ožujka 2007. godine u Sarajevu. Ugovorom se utvrđuje dopustivost paralelnog posjedovanja državljanstva Republike Hrvatske odnosno Bosne i Hercegovine stečenih na način uz uvjete i u postupku utvrđenom zakonodavstvom svake od ugovorenih stranaka te se sporazumno definiraju načini rješavanja sukoba i dvojstva prava i obveza, reguliranje vojne obveze, ostvarivanje aktivnog i pasivnog prava glasa, ostvarivanje diplomatske i konzularne zaštite i repatrijacija i slično. Meritorno je pravo i državno područje ostvarivanja prava. Ugovorne stranke su suglasne da će dvojni državljani aktivno i pasivno biračko pravo ostvarivati u skladu s unutarnjim zakonodavstvom ugovornih strana. Državljani Bosne i Hercegovine koji dobiju zajamčenje za primitak u hrvatsko državljanstvo temeljem članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu, tj. oni koji nisu pripadnici hrvatskoga naroda i dalje će morati zatražiti otpust iz državljanstva Bosne i Hercegovine jer to određuje hrvatski zakon. Državljani Bosne i Hercegovine koji su stekli državljanstvo Republike Hrvatske te imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj gube biračko pravo u BiH temeljem zakona Bosne i Hercegovine. Dvojni državljani vojnu obvezu ili drugu obveznu obveznu službu izvršava u onoj ugovornoj stranci u kojoj ima prebivalište. Izvršenje vojne obveze od jednog od ugovornih stranaka priznaje se u ugovornoj stranci drugog državljanstva. Ukupan broj državljana Bosne i Hercegovine koji su stekli hrvatsko državljanstvo je 734 tisuće, najveći broj njih je stekao državljanstvo na temelju članka 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu kao pripadnik hrvatskoga naroda ili temeljem braka s hrvatskim državljaninom. Obzirom da se u postupku potvrđivanja međunarodnih ugovora kada su u ovoj fazi postupka ne mogu vršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora prihvaćeno je obrazloženje o potrebi donošenja zakona po hitnom postupku. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Pa evo bez obzira na hrvatsku avanturu devedesetih u Bosni, Bosna je, i Hercegovina je nama dobar susjed i taj njen položaj jasno treba jačati. U Bosnu i Hercegovinu Hrvatska najviše izvozi. Utoliko to tržište treba držati kao malo vode na dlanu. Čini mi se da nam je izvoz u Bosnu i Hercegovinu preko milijardu dvjesto, milijardu tristo milijuna dolara u ovom času, da nam je uvoz iz Bosne i Hercegovine možda dvjesto ili tristo milijuna dolara. Zato isto tako ove izjave o podobnosti radne snage koje su se mogle čuti kako u Hrvatskoj ne bi trebao posao tražiti nitko osim tko je kršćanin da ne spominjem njegovo ime je u najmanju ruku nešto što treba osuditi. Što se tiče ovog ugovora treba reći i slijedeće. Njegovo reguliranje započelo je u mandatu treće siječanjske Vlade i to 21.11.2002. godine. Taj ugovor je nakon toga parafiran 4.8.2005. godine znači za mandata Sanaderove administracije ovdje u Zagrebu. Bit ovog ugovora je članak četiri ili četvrti da dvojni državljanin ima i uživa sva prava koja ima i uživa državljanin ugovorne stranke na čijem se državnom području nalazi i dužan je ispunjavati svoje obveze državljanin te ugovorne stranke ukoliko jasno ugovorom nije drugačije uređeno. Ali zapravo suština ja bih rekao ovog ugovora određena je u točci drugoj ocjenu stanja i cilj koji se donošenjem zakona želi postići, pa onda nam je ovako autor ovoga teksta sugerirao da citiram doslovce od riječi do riječi da naime prema Ustavu Bosne i Hercegovine državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države, pod uvjetom da o tome postoji dvostrani sporazum odobren od parlamentarne skupštine u skladu sa člankom 4., 4d. između Bosne i Hercegovine i dotične države. Osobe s dvojnim državljanstvom, kako ovdje stoji u tekstu obrazloženja mogu glasovati u Bosni i Hercegovini i entitetima samo ako im je prebivalište u Bosni U duhu ustavne odredbe formuliran je članak 4. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine donesen 16. prosinca '97. godine koji se primjenjuje od 1. siječnja '98. godine. U prijelaznim i završnim odredbama itd. da sada ne nabrajam. Znači, građani Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini mogu glasati samo ako imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj to načelo ili takvo jedno načelo nije vladajuće. Tu može glasati tko god želi, od kud god da je. Ne bi to bio čak niti problem kada bi mogli glasati naši građani koji su rođeni u Hrvatskoj koji ovdje imaju prebivalište, žive negdje po svijetu, ali problem je u tome što u ovom trenutku Republika Hrvatska je podijelila preko milijun i sto tisuća državljanstava građanima trećih država ili Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske. Samo u Bosni i Hercegovini mi imamo negdje oko 800 000 ljudi koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske. Hrvatske. Da li ih je 800 ili 850 ili 780 000 sad je to manje bitno, ali jasno da ta brojka za prilike u ovoj zemlji nije relevantna. A što to onda znači u kontekstu ovoga članka 4. ovoga ugovora. Tih 800 000 hrvatskih državljana de facto mogu koristiti da budem slobodan i sva socijalna i druga prava koja poznaje ili poznaju hrvatski građani. Ja sam siguran recimo da ma neću reći 90% ali 2/3 sigurno trudnica iz Bosne i Hercegovine sa dvojnim državljanstvom koristi porodiljske naknade i u Republici Hrvatskoj. Kako se to radi ne treba to nikome objašnjavati. S mirovinama stvar je slična, sa braniteljskim pravima također, sa zdravstvenim sustavom apsolutno identična. Ja znam, Ustav je apsolutno tu jasan nema dileme. Hrvatska mora skrbiti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. To nije sporno. Sporno je slijedeće. Do 1995. godine na izborima u posebnoj izbornoj jedinici nije se pojavljivala dijaspora. Što to znači? Da Hrvatska nije poznavala tada do '95. listu za dijasporu. Od tada imamo tu listu i to je normalno praksa koja determinira na neki način i političke, a samim time i društvene prilike u ovoj zemlji. Istina je, ja sam govorio o potrebi ukidanja te liste i tamo 2001. godine kada smo u roku od od 2 ili 3 mjeseca dva puta mijenjali Ustav. Nije se htjelo uvažiti te primjedbe, to stoji. Nije se uvažilo niti to da manjinci imaju dvostruko prava glasa što me daleko više vrijeđa jer se time diskreditira one koji najviše skrbe o manjinama. Ali kada smo već kod toga, kada Europa govori o diskriminaciji manjina onda bi možda mogla progovoriti i o tome jer i to na neki način određuje izbornog pobjednika. znači na umu taj materijalni pritisak ovog ugovora na proračun Republike Hrvatske mislim da bi trebalo ili da će Klub IDS-a biti protiv. Istina, dvostruko pravo glasa na primjer imaju hrvatski državljani Talijanske nacionalnosti koji su rođeni ne znam prije četrdeset i odnosi su ipak između Hrvatske, znači njih i Italije na jedan drugačiji način uređeni. Glasati možeš, ali udar na proračun ti neću dozvoliti. Sve u svemu to je jedna delikatna materija gdje se prava prije svega Hrvata u Bosni i Hercegovini rješavaju na jedan način. Prava kao što vidimo iz obrazloženja Bošnjaka na drugi način. Znači, HDZ je za ovaj ugovor plus posebnu jedinicu, SDP je za ovaj ugovor ali da se glasa unutar deset izbornih jedinica što može biti još i gore. IDS je protiv, znači da građani determiniraju političku volju na ovim prostorima. Evo to je osnovna razlika između jednih, drugih i trećih. Sve u svemu znam da će to sada proći jer su manje-više sve stranke obećale da će za taj ugovor glasati. Ali ponavljam, ovaj ugovor ima i određene materijalne obveze o kojima se u ocjenu tih sredstava stanja itd. ne spominje. Osim jedne rečenice da za sprovedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Ali bi bilo dobro kada bi nam se naznačilo koliko se do sada sredstva za te potrebe izdvaja u Proračunu Republike Hrvatske. ja ne znam šta je točno izgovorio. Međutim, evo samo ću dvije, tri njegove tvrde koje su apsolutno netočne. On je kazao kako u Hrvatskoj može glasovati tko god hoće. U najmanju ruku kao da je to što je to, tko hoće ne znam. Međutim u Hrvatskoj mogu glasovati samo državljani Republike Hrvatske. To je broj jedan. Broj dva. Nije točno da građani Bosne i Hercegovine ne mogu glasovati vani. I na zadnjim općinskim izborima u Bosni i Hercegovini dolazili su glasovi iz Osla, iz Amerike i iz Hrvatske i od svukuda. Prema tome, dakle i to je netočno. Treća stvar. Netočno je da ovaj zakon, odnosno ovaj ugovor povlači za sebe nekakve materijalna izdvajanja i udar na Državni proračun. Dapače, i ovaj dogovor, ovaj zakon izjednačava prava

Članak 10.: "Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive i borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom.", i da ne citiram dalje. Članak 45. Ustava Republike Hrvatske kojeg bi rado promijenili ne daj Bože da se to dogodilo: "Hrvatski državljani imaju opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. U izborima za Hrvatski sabor i Predsjednika Republike ostvarivanje biračkog prava Republike Hrvatske osigurava svojim državljanima koji se u doba izbora zateku izvan njenih granica.", itd. Ne govori se o Hrvatima, o pravu, biračkom pravu, govori se o hrvatskim državljanima. Mi, hrvatska država, kao matična država ništa drugo ne radi nego kao sve države na svijetu. Kad su parlamentarni izbori u Francuskoj u Stuttgartu svaki Francuz može glasovati za svoj Parlament. Ovdje se govori o hrvatskim državljanima. Pročitajte članak 9. predloženoga, članak 4. predloženoga ugovora, pročitajte ga i rastumačite ga sami sebi onako kako je on napisan. za ovaj zakon su potrebna posebna proračunska sredstva i koliko se izdvaja za ovaj ugovor. Ne izdvaja se ništa više nego ono što stoji u Proračunu Republike Hrvatske za svaku godinu. Ja se nadam to će se dogoditi i za godinu 2008. Treći ispravak, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Andrija (HDZ)** Ispravljam navod, 90%, a kasnije kolega Kajin se ispravio 2/3 trudnica iz Bosne i Hercegovine koriste privilegije u Republici Hrvatskoj. To naprosto nije točno. U Republici Hrvatskoj se broj poroda stroga evidentira. On se kreće plus, minus 40-ak tisuća godišnje. Sve su to žene sa trajnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. A u istom tom broju se također evidentiraju i porodiljne naknade, bolovanja za trudnoću, bolovanja za djecu, itd. Prema tome nema tih fantomskih zloupotreba o kojima on govori. Premda ja ne bi ništa imao protiv toga da ih ima. I treći ispravak, poštovani zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Pa evo, prvi netočan navod. Gospodin Kajin je spomenuo nekakvu avanturu Republike Hrvatske u Bosni To je netočno. Nije bilo nikakve avanture Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini nego je avantura iz Bosne i Hercegovine krenula prema Republici Hrvatskoj. Ne zaboravimo Ravno i mnoge druge gradove Republike Hrvatske koji su bili napadani iz To je prvo. Drugo, potpuno je krivo interpretirao članak 4. koji govori vrlo jasno o dvojnom državljanstvu i nema nikakvih obveza u smislu socijalnih prava koje proizlaze iz članka 4. slobodne interpretacije gospodina Kajina kad su u pitanju prava Hrvata u Bosni i Hercegovini postala su dio njegovog političkog folklora. HDZ-a, poštovani zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, dopustite mi da iznesem razmatranje kluba HDZ-a u svezi s ovom materijom, ali bez politiziranja. Dame i gospodo ovo je jedan u nizu od dvostranih ugovora kojima se polazeći od zajedničkih i posebnih interesa, a na načelima uzajamnog poštivanja integriteta, suvereniteta i dobrosusjedstva pravno uređuje pitanje dvojnog državljanstva. Interes za donošenje ovog zakona, tj. reguliranje ovog pitanje je istina o … /Govornik se ne razumije./ … Međutim inicijativa o reguliranju ovog pitanja potekla je upravo iz Bosne i Hercegovine još 1999. godine na način da se donese pravni okvir unutar kojeg bi se dopustilo dvojno državljanstvo, kategorija posve legitimna i u svijetu poznata, kojim bi se sticalo u skladu i po osnovama utvrđenim nacionalnim zakonodavstima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema tome ničega nema nelegitimnog ni legalnog. Dapače, dakle unutar nacionalnih zakonodavstava Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dvojno državljanstvo je bilo također i predmet razgovora na razini Međudržavnog vijeća za suradnju te je na temelju zaključaka tog Vijeća od 4. listopada 2000. Bosna i Hercegovina i izradila prijedlog ugovora, dakle nije Hrvatska izradila prijedlog ugovora nego Bosna i Hercegovina. Dakle od strane Bosne i Hercegovine je došao ovaj ugovor. I on je sada pred nama i on je kao takav potpisan. S obzirom da se njegove odredbe ne mogu mijenjati, jer je priroda ugovora takva klub HDZ-a ga kao takvoga podupire. A zapravo što donosi ovaj ugovor? Ja mislim da je najpreciznije to izneseno na, u objašnjenju ovoga zakona na stranici 2. I ja bih točno pročitao kako tu stoji, ja ne bih interpretirao i politizirao kao moj kolega Kajin. "Ugovorom se utvrđuje dopustivost paralelnog posjedovanja državljanstva Republike Hrvatske, odnosno Bosne i Hercegovine stečenih na način uz uvjete i u postupku utvrđenim zakonodavstvom svake od ugovorenih stranaka, te se sporazumno definiraju načini rješavanja sukoba i dvojstva prava i obveza. U to spada i reguliranje vojne obveze, ostvarivanje aktivnog i pasivnog prava glasa, ostvarivanje diplomatske i konzularne zaštite, repatriacije i sl. Dakle ovo je jedan zakon, jedan prijedlog zakona kojim se otklanjaju možebitni ili postojeći ili oni koji doista mogu biti problemi kao takvi. Prema tome, a nikako nije nikakav teret ni Hrvatskoj, ni Bosni i Hercegovini, dapače oni doprinos u punom u punom smislu riječi dobrosusjedskih odnosa kao takvih. Prema tome, kao takav ovaj ugovor klub HDZ-a podupire i evo poziva sve da ga podupru. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik i potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja ću naravno podržati ovaj ugovor o potvrđivanju, kojim se potvrđuje zapravo između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine dvojno državljanstvo. Bilo bi neuobičajeno kad ne bi počeo sa ovakvom rečenicom jer kao što je znano zapravo aktivnosti na pripremi ovog ugovora započeli su za vrijeme prošle Vlade, koalicijske Vlade na čijem je čelu bilo SDP kao najjača tada koalicijski partner. Ono što bih ja htio posebice naznačiti vezano za ovaj ugovor jeste činjenica da je ovo pitanje koje se mora urediti ne samo sa aspekta interesa kao što su u obrazloženju ili kako bi se iz obrazloženja moglo izvesti, Bosne i Hercegovine nego i sa aspekta interesa Republike Hrvatske. Naime, jasno je da po Ustavu Bosne i Hercegovine državljanstvo Bosne i Hercegovine mogu imati i državljani drugih država ukoliko je to sporazumom, odnosno ugovorom odobrila u proceduri propisanoj, odobrila parlamentarna skupština. Jasno je i to da su oni svojim Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine bili propisali da u roku od pet godina od stupanja na snagu tog zakona prestaje osobama dvojno državljanstvo onih država koje nisu potpisale ili nisu usuglasile, uspostavile određeni sporazum

je pokrenuti postupak da se ovo pitanje sporazumom uredi i isto tako je pokrenut postupak pred međunarodnim predstavnikom u Bosni primjena ovog zakona, odnosno rok od pet godina produžen na deset godina i da praktički time ovo pitanje se otvori mogućnost njegovog reguliranja međudržavnim ugovorom, odnosno sporazumom Bosne i Republike Hrvatske. I na kraju krajeva Vlada Republike Hrvatske tata 21. studenoga 2000. godine donijela odluku o pokretanju postupka u kojoj su između ostaloga dati i osnovni elementi za potpisivanje ugovora o dvojnom državljanstvu. Taj posao je prilično dugo trajao, on je 2005. godine doveden do toga da je u kolovozu ugovor parafiran, 2007. u ožujku je on potpisan i evo sada pred nama je u ratifikaciji. Vidite zašto je važno ovo pitanje naznačiti. Prvo iz razloga što definitivno se skida rasprava o tome da li ili ne zadržavaju osobe koje imaju dvojno državljanstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, to državljanstvo neovisno o tome da u Ustavu i zakonu Bosne i Hercegovine što izričito se sada priznaje člankom 2. Drugo što bih ja htio reći jeste činjenica da osobe sa dvojnim državljanstvom ne bi trebalo identificirati po nacionalnom kriteriju jer jednostavno nije točno da smo Hrvati imaju dvojno državljanstvo koji žive, i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, imaju i pripadnici drugih nacionalnosti, i Srba, i Bošnjaka itd. I u tom pogledu treba voditi računa o toj činjenici. Treću stvar čini mi se da se neke stvari preciziraju vezano za ostvarivanje prava po ovom istom ugovoru i on vrlo jasno kaže da dvojni državljani ostvaruju prava i ispunjavaju obvezu u onoj zemlji u kojoj imaju prebivalište i to je važno … koje prebivaju, koje se nalaze i zbog toga zapravo neka od pitanja, pa i preklapanja mogućih ostvarivanja prava koja su se do sada znala dogoditi, zapravo time se stvara pravna osnova da se to kvalitetnije rješava. Naravno isto tako valja reći da istodobno ne samo ostvaruju prava nego se u članku 4. jasno kaže i uživaju i ispunjavaju i obaveze tamo gdje prebivaju ili gdje će prebivati. Posebice ono što je važno, a i što je sukladno međunarodnim zapravo dokumentima kada je u pitanju članak 5. vezano za ispunjenje vojnih obveza, obveza drugih civilnih obveza javne vlasti, one se priznaju bez obzira u kojoj se državi ispune i to je u redu. E sada, naravno najinteresantnije jeste pitanje ostvarivanja prava kada se nalazi u trećim državama. Oni ih mogu ostvariti na način da zapravo se pozovu na državu, državljanstvo koje oni hoće, ali sukladno međunarodnoj konvenciji o diplomatskim odnosima, bečkoj konvenciji, konvenciji o konzularnim odnosima iz Beča iz 63. odnosno 61. godine. E sada šta je sporno, kažu neki. To je pitanje zapravo s jedne strane ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava, ali ono što se neće iščitati, a što piše u ugovoru jeste da se on ostvaruje u skladu sa unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka. Prema tome aktivno i pasivno biračko pravo osobe sa dvojnim državljanstvom će ostvarivati onako kako je to regulirano našim Ustavom i kako je to regulirano našim zakonom u Republici Hrvatskoj, u Bosni kako njihovim. Ali ključna stvar jeste ako mi imamo kakvih primjedbi, zamjedbi oko toga pitanja, onda ne smijemo dovoditi u pitanje prava aktivnog i pasivnog biranja pripadnika nekoj nacionalnosti

ako hoćemo mijenjati zakon, oduzimati onda moramo svima, jer pripadnici, građani po nacionalnoj pripadnosti se ne mogu dijeliti. Moraju biti jednaki. Drugo što je važno naglasiti u ovom konkretnom pitanju. Oni koji bi ponudili takva rješenja moraju biti svjesni da moraju mijenjati Ustav, ali tog momenta nude i obavezu optiranja osobama dvojnog državljanstva koje će državljanstvo zadržati. I oni koji hoće zadržati državljanstvo eventualno hrvatsko zbog svojih razloga, neću ulaziti sada ni u političke, ni ekonomske ni bilo koje razloge, ali moraju biti svjesni mnogi toga da u optiranju mnogi mogu izgubiti i materijalna i druga prava koja zadržavaju u drugoj državi. Naravno to se politički može izvesti sve do onoga da bi se u takvim rješenjima vodila politika daljnjeg mirnog preseljenja, što nije dobro. Republika Hrvatska priznaje Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu suverenu državu i priznala ju, Republika Hrvatska traži da sva tri naroda u Bosni i Hercegovini budu ravnopravna i jednaka u pravu, i konstitutivna na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i Republika Hrvatska ima interes da oni koji su izgnani iz Bosne i Hercegovine se vrate u Bosnu i Hercegovinu, da nastave ostvarivati svoja građanska i druga prava u Bosni i Hercegovini, a pravo dvojnog državljanstva nije ako smijem tako reći komodarstvo Republike Hrvatske. To je institut koji se širi sve više i više u Europu. Drugo je pitanje kako i na koji način urediti odnose u ostvarivanju pojedinih prava pripadnika osoba s dvojnim državljanstvom. I zadnju stvar što hoću reći, a motivirala me i današnja rasprava. 2002. godine u ovoj sabornici se vodila rasprava o izmjeni i dopuni Zakona o izborima u kojem smo predlagali ukidanje posebne izborne jedinice, ali nikada u ovome Saboru niti je sadašnja vladajuća stranka, niti je tadašnja vladajuća stranka SDP predlagala ukidanje dvojnog državljanstva, niti gubitak prava osobama s dvojnim državljanstvom da mogu glasati, nego smo samo otvorili raspravu po kojoj ja mislim da je poštena, fer i zakonita, da zapravo svi državljani mogu birati te predstavnike u Hrvatski sabor i obratno da oni mogu birati sve predstavnike u Hrvatski sabor i zbog toga nije potrebno da imaju svoju posebnu izbornu jedinicu. Zašto? Da bi mogli odgovarati za političke odluke koje u cjelini donose u ovom Hrvatskom saboru, a ne samo osobama sa dvojnim državljanstvom koji u posebnoj izbornoj jedinici njih biraju. Jer ovako kako oni su sada postavljeni zapravo su oni jednim dijelom, u jednom dijelu imaju previše ovlasti, a u drugom dijelu nemaju kome položiti pitanje odgovornosti za ono o čemu odlučuju, a nemaju u isto vrijeme posebnog prava koje bi morali imati ako već predstavljaju samo jednu kategoriju građana veta kada se povređuju prava tih kategorija građana. E vidite, vrlo je interesantno da se kod te rasprave postigla tada suglasnost između predlagatelja zakona SDP-a i tadašnje opozicije, osobito HDZ-a o potrebi da taj zakon ide u drugo čitanje i da ga se donese. Problem je bio da su protiv tog zakona u tom momentu bili neki koji danas prozivaju i potrebu donošenja ovog ugovora. Ja mislim da je došlo vrijeme da se ovo pitanje uredi, da ovaj ugovor nije loš, on se može dalje razrađivati, ali to je stvar na međunarodnim odnosima, međudržavnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Osobno ću glasati za njega, a koliko znam i Klub zastupnika SDP-a će podržati donošenje ovoga ugovora. Hvala lijepa.